Heilsugæslan er mjög mikilvægur hlekkur sem fyrsti viðkomustaður heilbrigðisþjónustu og þarf að hlúa að sem slíkum. Á heilsugæslu er þjónusta veitt í nærumhverfi og er hún ætluð sem fyrsti viðkomustaður flestra sjúklinga og tappa þá af álagi á öðrum og jafnvel dýrari stöðum í heilbrigðiskerfinu. Í byrjun árs 2017 var tekið í gagnið nýtt fjármögnunarkerfi fyrir heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu og það var þáverandi heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokksins, Kristján Þór Júlíusson, sem ýtti því úr vör. Með breytingum á fjármögnun heilsugæslunnar var ætlunin að fjármagn til reksturs endurspeglaði þann sjúklingahóp sem viðkomandi heilsugæslustöð þjónaði. Markmiðið var að færa inn í rekstur heilsugæslunnar faglega og fjárhagslega hvata til að stuðla að betri þjónustu, hagkvæmari rekstri og gera heilsugæslunni kleift að vera fyrsti viðkomustaður fólks í heilbrigðiskerfinu. Grundvallarforsendur endurbótanna fólust í gjörbreyttu fyrirkomulagi við fjármögnun þjónustunnar þar sem markmiðið var að umbuna fyrir skilvirka og góða þjónustu í samræmi við þarfir notenda. Fjármögnunin byggir á því að fjármagn til rekstrar hverrar stöðvar endurspegli þann sjúklingahóp sem heilsugæslan þjónar. Þá fylgir fjármagnið sjúklingnum — ef hann færir sig á aðra heilsugæslustöð fylgir fjármagnið með. Markmið breytinganna var að auka gæði og skilvirkni þannig að grunnheilbrigðisþjónusta væri veitt í meira mæli á heilsugæslustöðvum og það hefur þegar skilað árangri þar sem hlutdeild veittrar þjónustu á heilsugæslustöð jókst í heildargrunnheilbrigðisþjónustu og þá fjölgaði skráðum einstaklingum heilsugæslustöðva heilsugæslustöðva og þúsundir fluttu sig yfir á aðra heilsugæslustöð sem hentaði þeim betur. Þá hefur líkanið gert fjármögnun heilsugæslunnar gagnsærri og raunsærri.

þá hefur það sýnt sig að það lúta ekki alveg allir sömu leikreglum sem myndar að mínu viti ósanngjarna skekkju á milli þessara aðila.

Opinberar stofnanir þurfa ekki að kaupa tryggingar heldur eru bætur vegna tjóna í starfsemi þeirra greiddar úr ríkissjóði. Aðrir sem sinna opinberri þjónustu eins og einkareknu heilsugæslustöðvarnar þurfa að kaupa tryggingu fyrir sinn rekstur og greiða eigin ábyrgð á tjónum af rekstrarfé. Ríkisreknar heilbrigðisstofnanir geta fengið endurgreiðslu á virðisaukaskatti af þjónustu sem aðrar heilsugæslustöðvar njóta ekki. Opinberar heilsugæslustöðvar þurfa að fylgja lögum um opinbera starfsmenn en ekki er tekið tillit til kostnaðar vegna lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna í fjármögnunarlíkaninu. sérstakra verðlags- og launabóta, kostnaður vegna launahækkana ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga í kjölfar gerðardóms og viðbótarkostnaður vegna heimsfaraldurs Covid-19, svo dæmi séu tekin, hefur verið greiddur fram hjá fjármögnunarlíkaninu.

nauðsynlegt en eftirláti öðrum að taka við þeim byrðum sem þeir geta og valda vel, þá erum við væntanlega öll sammála um að það hvernig tekst til að veita þjónustuna skiptir máli. Í því ljósi er rétt að hér komi fram að í ánægjumælingum með þjónustu heilsugæslunnar raða þær einkareknu sér efst á blað.

Já, við erum að stefna að því með fjármögnunarumhverfinu en þegar kemur að fjármögnun og fjármunum, samsetningu í efnahag og hvernig það hefur áhrif á rekstur þá verður það alltaf aðeins ólíkt og tengist m.a. þeim álitamálum eða

sem hafa samning við Sjúkratryggingar Íslands. Allar þessar heilsugæslustöðvar fá fjárveitingu til rekstrar stöðvanna samkvæmt reikniverki sama fjármögnunarlíkans og þá óháð rekstrarformi. Fjármögnunarlíkanið hefur í grunninn reynst vel. Það var hannað á John Hopkins háskólasjúkrahúsinu í Bandaríkjunum, fyrir lén í Svíþjóð, hvaðan við sækjum fyrirmyndina.

Aðferðafræðin byggir á því að fjármagn til rekstrar hverrar stöðvar endurspegli þann sjúklingahóp sem viðkomandi stöð þjónar, fylgi sjúklingum á milli stöðva og sé þannig óháð rekstrarforminu. Þessi samræmda fjármögnun gerir okkur kleift að gera skýrar og samræmdar kröfur til þjónustuveitendanna þannig er hægt að ná betri yfirsýn yfir þjónustuna, auðvelda kostnaðar- og þarfagreiningu, bæta gæði og fjármögnun á markvissan hátt. Slíkt kerfi á því að gæta bæði jafnræðis milli rekstraraðila og á milli notenda, það er líka mikilvægt í þessu. Fjármögnunarlíkanið þarf að vera í stöðugri þróun til þess að geta komið til móts við síbreytilega þjónustuþörf og þróun í þjónustuveitingu. Því var settur saman starfshópur með öllum hagaðilum

og líkanið hefur nú verið uppfært út frá öllum samþykktum tillögum hópsins. Einnig hefur verið ákveðið að halda áfram með sambærilegan starfshóp sem hefur það hlutverk að bregðast við þróun og þörf á því að breyta líkaninu og forma tillögur til umbóta eftir því sem við á.

og endurspegla fyrst og fremst sjúklingahópinn sem við erum að þjóna. Það er kostnaðarvísitala, þarfavísitala og félagsþarfavísitala og svo fá stöðvarnar greitt fyrir geðheilbrigðisþjónustu, sjúkraþjálfun, skólahjúkrun og túlkaþjónustu.

Frú forseti. Það er grundvallaratriði fyrir velferðarsamfélag sem vill standa undir nafni að lögbundin grunnþjónusta sé í senn áreiðanleg og aðgengileg almenningi. Heilsugæslan er ein mikilvægasta grunnþjónusta landsins en hún hefur verið fjársvelt mörg undanfarin ár. Stundum hafa stjórnvöld sagt að heilsugæslunni skulum við raða fremst þegar fjármunum er skipt til heilbrigðisþjónustunnar en eftir áralangt fjársvelti þarf meira til en gert hefur verið og það eru engin merki um slíkt í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár. Fólkið kallar eðlilega eftir aðgengilegri og áreiðanlegri þjónustu en pólitískir draumar ríkisstjórnarflokkanna um aukinn einkarekstur eru í forgrunni þegar þrýst er á um að ófullnægjandi þjónusta sé bætt þó að fjárskortur blasi við. Suðurnes eru nýlegt dæmi um slíkt. Þegar rekstur heilsugæslustöðvarinnar var boðinn út árið 2016 var umræða um þá ráðstöfun ekki tekin á Alþingi. Umræða var ekki heldur tekin á Alþingi þegar ákveðið var að bjóða rekstur heilsugæslu á Suðurnesjum út á þessu ári. Í umræðum um slíka stefnubreytingu hefði átt að ræða helstu forsendur samninga við rekstraraðila og umboð ráðherra frá Alþingi til að gera samninga við einkaaðila um rekstur mikilvægra grunnstoða heilbrigðiskerfisins. Þingmenn þurfa að vera vel upplýstir um kosti og galla ólíkra rekstrarforma og áhrif þeirra á aðgengi og gæði heilbrigðisþjónustunnar, um eftirlit og meðferð á skattfé áður en samningar eru gerðir og svara spurningum fyrir fram

Sem betur fer þá gat ég reddað því með því að sleppa að mæta á þessum tíma og fór inn á Heilsuveru og reddaði málunum þar. En það geta það ekki allir.

Síðan verður maður t.d. heimilislæknir og þá skyndilega að ótrúlega miklu leyti umsjónarmaður vottorða, niðurgreiðslna, fjárhagsstuðnings og tilvísana.“

það er ekki hægt. Við ætluðum að reyna að redda þessu hratt og fórum á Læknavaktina. Það var ekki hægt heldur. Þau hafa ekki þann aðgang að fletta upp í sjúkraskrá. Okkur var vísað út aftur, fengum sem betur fer endurgreitt. Það

Þetta þarf að breytast miklu fyrr en við ákveðum það að heilsugæslan sé einkavædd eða opinber. Við þurfum að passa upp á það að læknar séu að lækna fólk en séu ekki í skriffinnsku alla daga fram og til baka sem gerir það að verkum að við þurfum að bíða í mánuð

Frú forseti. Heilsugæslan er eitt af því mikilvægasta, tel ég, sem við höfum í okkar góða heilbrigðiskerfi sem þessi fyrsta stoppistöð, sem flestir sem kenna sér einhvers meins

við hugsum hana, að heilbrigði eða sjúkdómar fólks eigi ekki að vera gróðaafl fyrir einhverja aðila. Það er sjálfsögð og eðlileg og góð þjónusta í velferðarsamfélagi að fólk geti fengið góða heilbrigðisþjónustu í sínu nærumhverfi og svo verið vísað áfram innan kerfisins ef þörf er á frekari Mér finnst skipta máli að halda þessu grundvallarprinsippi til haga.

því fjölgar ekki þó svo að einkarekna kerfið verði aukið. Við höfum ekki meiri mannafla. Hins vegar gæti verið að þekkingin smyrjist þynnra. Ég tel mikilvægt að við höldum áfram að efla Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Það er verið að taka fleiri þætti þar inn eins og til að mynda sálfræðiþjónustu

Það var mikil framför þegar rekstur einkarekinna heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu var heimilaður. Með breyttu fjármögnunarlíkani nutu íbúar góðs af þeirri breytingu.

Það liggur fyrir að þau sem þiggja þjónustu hjá einkareknum heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu eru mjög ánægð með þá þjónustu sem þeim er veitt. Opinber heilsugæsla og einkarekin virðast því geta þrifist ágætlega hlið við og um það gilda sömu lögmál hér og á öðrum Norðurlöndum. Staða einkaaðila og hins opinbera er hins vegar ójöfn þó að breytingar hafi verið gerðar á sumum þáttum til batnaðar og má þakka núverandi heilbrigðisráðherra fyrir sinn þátt í þeim breytingum.

og skólaheilsugæslu menntaskóla var skipað að fara til opinberrar heilsugæslu. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins óskaði eftir því að taka yfir þjónustu sem boðin var út árið 2016 og fékk það. Vegvísir um heilbrigðiskerfi var fluttur frá hlutlausum aðila til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Aðeins opinberar heilsugæslur fá greiddar stöður sérnámslækna í heimilislækningum og fyrir hjúkrunarfræðinga í heilsugæsluhjúkrunarnámi.

Mikið hefur verið rætt um stöðu heilsugæslunnar á síðustu vikum og það er áhyggjuefni hvernig starfsemi hennar er að þróast og heilbrigðiskerfisins alls í heild. Í könnun sem Sjúkratryggingar Íslands stóðu fyrir kom fram að 72,3% einstaklinga bera mikið traust til heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Fjöldi fólks hefur á síðustu misserum yfirgefið opinbera heilbrigðiskerfið og fært sig yfir í það einkarekna og það segir ýmislegt.

að líkanið sé ekki fullkomið tókst loksins að tryggja að fjármagn fylgi notendum heilsugæslunnar óháð rekstrarforminu. Þannig búa notendur og veitendur heilbrigðisþjónustu við sambærilegar leikreglur sem er frumforsenda þess að hægt sé að færa þjónustuna nær íbúunum.

Þjónustukannanir hafa ítrekað mælt heilsugæsluþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og njóta þær einkareknu meira trausts og ánægju en aðrar heilsugæslustöðvar. Þá hefur traust og ánægja með þjónustu heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu almennt batnað sem gefur til kynna að valfrelsi notendanna hafi ýtt undir bætta þjónustu á öllum stöðvum, ekki aðeins þeim einkareknu. Á landsbyggðinni eru verkefni heilsugæslunnar ærin og halli er á rekstri þeirra. Mönnun er svo annað og stærra mál. Það verður að skoða aðrar útfærslur á veitingu þjónustunnar